Господин Тошев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! „На извънредно заседание, проведено на 9 юли 2010 г., Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за стабилизация и асоцииране между европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, внесен от Министерски съвет. В заседанието на комисията взеха участие Милен Люцканов – заместник-министър на външните работи, и Димитър Карастоянов – референт, дирекция „Съседни страни” в Министерство на външните работи. На основание чл. 85, ал. 1, т. 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за стабилизация и асоцииране между европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, подписано в Люксембург на 29 април 2008 г. Интеграцията на Западните Балкани е един от основните приоритети на Европейския съюз през последното десетилетие след срещата на върха в Сараево през 2000 г., когато е стартиран процесът за стабилизация и асоцииране, в чийто рамки се реализира европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Сключването на Споразумение за стабилизация и асоцииране е ключова стъпка по пътя към пълноправното европейско членство и е резултат от силната ангажираност на Европейския съюз, включително и на Република България, към интеграцията на страните от Западните Балкани. Основната стратегическа цел на влизането в сила на Споразумението за стабилизация и асоцииране на страните от Западните Балкани, в това число на Република Сърбия, и на процеса на тяхното прилагане, е да се даде възможност за успешното решаване на основните предизвикателства пред държавите от региона, а именно завършване на законодателните, политическите, икономическите и административните реформи. Като стъпка към постигане на горепосочените цели, на 14 юни 2010 г., министрите на външните работи на страните – членки на Европейския съюз, участвали в Съвет „Външни отношения”, предлагат на своите национални парламенти да ратифицират Споразумението за стабилизация и асоцииране между европейските общности и Република Сърбия, като до този момент това са направили Испания и Малта. стабилизиране и асоцииране със Сърбия представлява „смесено” споразумение, тъй като засяга области на компетентността на Съюза и на държавите членки. Споразумението обхваща няколко основни аспекти, присъщи за споразуменията за асоцииране: разпоредби, свързани със задълбочаването на политическия диалог със Сърбия; - разпоредби относно регионалното сътрудничество; - разпоредби относно свободното движение на стоки и създаването на зона за свободна търговия; - разпоредби, свързани с движението на работници, свободата на установяване, предлагането на услуги и движението на капитали; - сближаването на законодателството на Сърбия по отношение на достиженията на правото на Европейския съюз; - разпоредби относно сътрудничеството в областта на правосъдието, свободата и сигурността; разпоредби относно политиките за сътрудничество, водещи до устойчиво икономическо и социално развитие на Сърбия; - разпоредби относно финансовото сътрудничество; - институционални, общи и заключителни разпоредби, предвиждащи създаването на Съвет за стабилизиране и асоцииране, Комитет по асоцииране и стабилизиране и Парламентарен комитет по стабилизиране и асоцииране. Основен елемент, залегнал в споразумението (чл.2), е ангажиментът на Сърбия за пълно сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. Споразумението представлява предварителен етап преди признаването на статут на страна – кандидатка за членство и стартиране на преговорите за присъединяване. Българската страна подкрепя влизането в сила на споразумението, защото страните от Западните Балкани, в това число и Сърбия, са традиционни търговски партньори на България и запазването и разширяването на достъпа до сръбския пазар е от особен интерес за българските производители. В двустранен план ратифицирането на Споразумението ще предаде по-голяма динамика на цялостния процес на развитие на българо-сръбските отношения. В тази връзка биха могли да се предприемат по-интензивни действия за актуализиране на нормативно-правната база във всички области от взаимен интерес, за подобряване и изграждане на съвременна енергийна и транспортна инфраструктура, включително за постигане на сигурност и диверсификация на енергийните доставки, преодоляване на драстичния спад на стокообмена между България и Сърбия, констатиран през 2009 г., както и равнопоставеното третиране на българските инвеститори на сръбския пазар. Ратифицирането на споразумението за стабилизация и асоцииране между европейските общности и техните държави членки, от една страна, Сърбия, от друга, ще допринесе за по-пълноценното приобщаване на страната към европейските ценности и правила, за да се задълбочи цялостният процес на интеграция на Западните Балкани, който ще създаде допълнителни гаранции за сигурност и стабилност в региона. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 11 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за стабилизация и асоцииране между европейските общности и техните държави членки, от една страна,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. „На извънредно заседание, проведено на 9 юли 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Споразумението е резултат от силната ангажираност на Европейския съюз, включително на България, със страните от Западните Балканки, посредством Процеса за стабилизация и асоцииране, който изигра решаваща роля за постигнатия през последните години напредък в тези страни. Основната стратегическа цел на влизането в сила на споразуменията за стабилизация и асоцииране на страните от Западните Балкани, в това число и Република Сърбия, и на процеса на тяхното прилагане, е да бъде дадена възможност за успешното решаване на основните предизвикателства пред държавите от Западните Балкани днес. Като стъпка в изпълнението на тази цел, след решение на министрите на външните работи на страните - членки на Европейския съюз, участници в Съвета „Външни работи”, Споразумението за стабилизация и асоцииране на Република Сърбия е предоставено за ратификация на националните парламенти в Съветът подчертава, че пълното сътрудничество на Сърбия с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия остава главен елемент на настоящото Споразумение. провежда последователна политика в подкрепа на европейската интеграция на Република Сърбия. Тази позиция е основана на разбирането, че присъединяването на демократична и реформирана Сърбия към Европейския съюз е от интерес както за страната ни, така и за Съюза като цяло с оглед консолидирането на стабилността и развитието на целия регион на Западните Балкани. България подкрепя по-бързото влизане в сила на Споразумението за стабилизация и асоцииране на Република Сърбия в Европейския съюз при пълно отчитане на принципа, съгласно който напредъкът в процеса на евроинтеграция следва да се осъществява въз основа на изпълнението на поставените условия и критерии, в т.ч. на специфични изисквания към отделните държави. Влизането в сила на Споразумението е важно за България, тъй като страните от Западните Балкани са традиционни наши търговски партньори и запазването и разширяването на достъпа до пазара на Сърбия е от особен интерес за българските производители. В двустранен план ратифицирането на Споразумението от Народното събрание ще създаде благоприятни условия за засилване на взаимното доверие между България и Сърбия, за придаване на по-голяма динамика на цялостния процес на развитие на българо-сръбските отношения, както и за постигане на напредък по всички въпроси от двустранен характер. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” Комисията по външна политика и отбрана

Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна.” Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Тошев, във Ваше лице искам да благодаря на двете комисии на Народното събрание, които работиха изключително бързо по подготовката на ратифицикацията на Споразумението за стабилизиране и асоцииране на Република Сърбия към Европейския съюз. Уважаеми народни представители, искам днес да кажа няколко думи в тази зала, защото смятам, че когато нашите съседи вървят напред по пътя си към европейската интеграция, това в България като страна, която най-скоро се присъедини към Европейския съюз, трябва да бъде отбелязано по специален начин. С влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране на Сърбия се дописва една страница от 10-годишната история на прехода, на свалянето на режима на Слободан Милошевич. За тези 10 години Сърбия се промени много, постигна значителен напредък в процеса си на реформи и започна да изгражда европейски дух по критерии и ценности, които всички споделяме.

Наскоро имах честта да обиколя нашите съседи и вече от личен опит и лични впечатления мога да ви кажа, че има много работа, която трябва да се свърши. Убедих се, че нашата страна трябва да настоява Европейският съюз да запази ясния си ангажимент за европейската перспектива на Западните Балкани. Убедих се, че за да предотвратим разочарованието, умората, песимизма и недоверието, трябва да дадем ясен сигнал, че всички наши съседи на Западните Балкани ще бъдат част от Европейския съюз, когато изпълнят условията за членство. ясната перспектива може да окуражи реформаторските проевропейски сили, които днес са под заплахата да се превърнат в безгласни малцинства. Влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране на Сърбия ще даде и много възможности в двустранен план на нашата страна. На първо място, ще могат да бъдат предприети още по-активни действия от страна на България и от страна на Сърбия за актуализиране на нормативно-правната база във всички области от взаимен интерес – за подобряването и изграждането на съвременна енергийна и транспортна структура, за включването на темата за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки в нашите разговори, за преодоляването на спада на стокооборота ни. От българска страна ще могат да бъдат предприети по-ефективни действия за запазването и развитието на националната културна идентичност на българското национално малцинство в Република Сърбия и за поддържането на нашето културно наследство. Сърдечно благодаря на народните представители от двете комисии за бързата работа, която свършиха. По време на обсъждането на законопроекта в Комисията по външна политика и отбрана и в Комисията по европейските въпроси стана ясно едно и то е видимото желание на всички народни представители от тези комисии да разглеждат българо-сръбските отношения не от партийна гледна точка или от краткосрочна перспектива, а от гледна точка на националните интереси на България и от интересите на целия регион, в който живеем. Уважаеми народни представители, преди повече от половин век Нобеловият лауреат и автор Иво Андрич беше написал: „От всичко, което човек издига и строи, нищо не е по-добро и по-ценно от мостовете. Онзи, който построи мост за хората, ще им е служил по най-добрия начин”. Споразумението, което обсъждате днес, е макар и все още крехък мост на Сърбия към Европейския съюз, за сръбските граждани е мост и е мост за всички хора на Балканите, които вярват, че нашият регион може да бъде окончателна и неизменна част на общност от ценности, каквато е Европа. Убеден съм в европейското бъдеще на съседна Сърбия. Убеден съм и в европейското бъдеще на нашите съседи от Западните Балкани. Убеден съм, че те ще извървят пътя, който извървяхме ние и по който те вървят в момента. Убеден съм, че ние можем да им помогнем и че помагането е в наш интерес и в интерес на цяла Европа. Именно затова вашият вот днес в полза на ратифицикацията ще бъде силен политически сигнал към нашите съседи, че България подкрепя оставащите стъпки пред тях, за да бъдат част от Европейския съюз, разбира се, изпълнявайки всички критерии за членство. Призовавам ви, уважаеми народни представители, с максимално мнозинство, надявам се и с консенсус да може да ратифицираме днес

Господин председател, дами и господа народни представители! Вземам думата, за да изразя особеното мнение на Парламентарната група на „Атака” по този въпрос.

Сърбия, нейното кандидатстване и най-вече позицията на България към този въпрос са следните. Сърбия е държава, която беше част от едно изкуствено образование, наречено Югославия. Югославия. То вече не съществува. Имаше и други изкуствено създадени държави и съюзи, които вече не съществуват, те се разпаднаха на своите естествени компоненти.

то т.нар. Ньойски договор към кого се отнася? Това е въпрос, който смятаме, че българската страна трябва да постави и сега, когато предстои приемането на Сърбия в Европейския Ние сме държава, която обикновено подкрепя, без да поставя условия или без да изисква, да настоява за своя интерес. Нека да променим тази наша политика и нека България да започне да става държава, която поставя акцентите на своя интерес, когато става дума за съседни държави, за други държави, и когато от това зависи тяхното приемане в Евросъюза. Впрочем, това се отнася и до Турция. В случая то се отнася и до Сърбия, защото сега предстои да ратифицираме това споразумение.

Ние имаме много контакти с организация на българи там, ние следим как техните права през десетилетията са били потъпквани и те продължават да бъдат потъпквани. При това положение не е уместно и не е логично България да казва, че подкрепя изцяло и без никакви забележки членството на Сърбия в Евросъюза. Да, ние сме за това Сърбия да стане член на Евросъюза. Това е един логичен, един естествен процес. Но нека да поставим като суверенна и достойна държава нашите бележки и да кажем: сръбското ръководство на държавата да промени категорично и тотално, генерално своята политика спрямо българите и спрямо всички, които имат българско самосъзнание в Сърбия, да промени отношението си към тези хора, защото те продължават да живеят в дискриминация, те нямат възможност да говорят, да се обучават на български език, да водят социален живот такъв, какъвто трябва да има едно малцинство. И всичко това са проблеми, които трябва да бъдат изказани именно в България. Точно затова моята позиция в комисията беше „въздържал се”. Аз сега ще я повторя, защото смятам, че българската страна не поставя достатъчно ясно своите интереси. Този въпрос стои и спрямо Турция, но това не е тема в момента, когато му дойде времето ще поставя и този въпрос. Нека да се знае, че партия „Атака” е неотстъпчива в тези въпроси, които засягат българския национален интерес. Ние тук компромиси не можем да правим. Тук всеки един компромис води до ескалация на националнихилизма, на това България да бъде поставяна в положение на държавата, която винаги казва да за всичко. Нека да бъдем държавата, която да може да казва „да под условие”, или пък, когато трябва и „не”. Това не означава разваляне на отношенията, това не означава конфликт, това не означава противопоставяне и някакво усложняване на дипломатическите отношения. Не, това означава единствено защита на националния интерес. Затова нашата позиция в случая ще бъде „въздържал се”, за да покажем, че не всичко в отношенията трябва да бъде с една лакировка, която е приятна за другата страна, но за България не носи

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че днес за българския парламент е една изключително важна дата и един важен дебат, който ние трябва да проведем, ако щете свързан с историческа отговорност за страната ни. С голямо огорчение слушах внимателно изказването на господин Сидеров, което той направи в Комисията по европейски въпроси, и трябва да ви кажа, че съм изненадана, че той повтаря това и в залата. Тази лексика и този националистически подход на оценка, този маниер, за съжаление, отново ни връща в миналото, връща ни във времена, когато наблюдатели, историци и политици наричаха това време съответно време, в което на Балканите се гледаше като на барутно буре, смятам, че е един отречен, един неперспективен подход. Затова не смятам, че българо-сръбските отношения, господин Сидеров, минават през тази лексика и през този подход. Смятам, че в ден, в който България трябва да покаже своята европейска зрялост, че е научила много от историята и че гледа в бъдещето,

да подаде ръка, да подкрепи това споразумение. И не само да подкрепи, а да бъде сред първите страни, които ратифицират това споразумение. Затова използвам възможността да отправя поздравления към правителството и специално към министъра, който през м. май направи обиколка в страните на Западните Балкани и показа още веднъж последователност и приемственост в политиката на страната ни по отношение на нашите съседи на Западните Балкани. Моята лична позиция и позицията на колегите от Коалиция за България е в пълна подкрепа на споразумението. Едно споразумение, което отваря голям европейски шанс за интеграция на Сърбия, даване на възможност наистина да продължат политическите, икономическите и всякакъв вид реформи и че тази възможност отваря, разбира се, перспективи и в двустранните отношения на България. И всички въпроси, които има за решение и за обсъждане в диалог,

Ние не бива да забравяме, че като страна членка имаме и нашите отговорности на Балканите и че от България се очаква, когато вече е пълноправен член на Европейския съюз, да не забравя трудностите и прехода, през който е минала. И съответно този опит – горчив и добър, да предостави и съответно да подпомогне страните от Западните Балкани, пред които именно стои посоката на европейската интеграция. За нас като страна е важно да има съответно политическа и икономическа стабилност на Балканите. Ние сме страната, която би трябвало да бъде водеща в това отношение, да катализира процесите на стабилизация и на интеграция на всички, които са около нас и които попадат в политиката на съседство, в политиката на Европейския съюз. Затова всички открити въпроси, които има, смятам, че придобиват качествено нова възможност да бъдат дискутирани, обсъждани и решавани както в двустранен план, така и в чисто европейски план на едно ново, друго ниво. Затова аз с убеденост ще гласувам за споразумението, ще го подкрепя и смятам, че това е един завършек на последователната политика на България през годините. Тук отляво и отдясно стоят политици, дипломати, и хора, които са дали своя принос за това,

да покажем своята европейска зрялост като страна членка и наистина да не допуснем това, което много скептици казваха – това е бяло петно на европейската карта. Нека това бяло петно да не се превърне в черна дупка. Но ние всички политици на Балканите носим отговорност за това. И затова, уважаеми колеги, аз ви призовавам да подкрепим

е в интерес на България. Така че нашият български интерес е балкански интерес, регионален интерес и европейски интерес. Благодаря ви.

казаното от госпожа Плугчиева – тя е представител на една политическа сила, която преди десетилетия е извършила гигантско национално предателство, карайки с насилие българите от Македонския край, Пиринския край да се наричат македонци. Това е тежкият грях на партията БКП, днес БСП, чийто представител е госпожа Плугчиева. Аз ще припомня само, че тя беше посланик в Германия, когато се разигра изключително драстичната гавра с българската национална памет, наречена „митът Батак”. Спомняте си този случай, когато турската държава поръча на определени изпълнители, сред които една българка, за съжаление, да напишат книга, в която да се отрича баташкото клане и въобще, че е имало такова. Тогава госпожа Плугчиева не си мръдна пръста, за да заеме българска позиция, бидейки посланик в Германия. Затова не се учудвам, че сега тя с лека ръка прежалва съдбата на българите, живеещи в Сърбия, а и в Македония, защото същият въпрос стои и ще стои утре, когато по същия начин тук бъде внесено предложение да ратифицираме споразумение за Македония. Така наречената Република Македония, където до ден днешен преследват, репресират, вкарват в затвора и физически малтретират хората, които се наричат българи. Не само случаят Спаска Митрова, за който партия „Атака” прояви ангажимент, а и много други такива случаи има. И за Македония ли ще кажем, госпожо Плугчиева, с ръкопляскания „Заповядайте, влезте в Евросъюза”, при положение че извършвате репресии към хората, които се наричат българи? Такъв национален нихилизъм е типичен за вас, но аз не мисля, че народните представители от другите политически сили го споделят. Точно затова моят призив е да сложим бележка

Никой не спира пътя на Сърбия към Евросъюза. Напротив, тя трябва да влезе, но нека да влезе, коригирайки се. Нека и Македония да влезе, коригирайки се. Да каже: „Да, повече на територията на Македония нито един човек, който се нарича българин, няма да бъде репресиран, преследван и малтретиран заради това, че е българин”.

Ви, господин председател. репликата е кратко възражение по изказването, което се репликира. Особено когато един оратор си позволява

Подчертахте значението на тази дискусия в пленарната зала, но пропуснахте според мен един съществен, може би най-съществения момент. От наша страна, както си спомняте, беше направена изрична препоръка към Министерството на външните работи да се постарае в общата преговорна позиция на Европейския съюз със Сърбия да намерят пълно отражение всички загрижености на българската страна относно правата на българското национално малцинство в Сърбия. И точно тук е разликата между този вреден подход, който партия „Атака” прилага по този въпрос, защото е чисто демагогско това изказване, че ние сме за решаване на въпроса, но дайте да прекроим границите, защото

върви към европейските стандарти, да бъдат поставени от позициите на Европейския съюз и от нас като страна – членка на Европейския съюз; да знаем, да заявим своите очаквания достатъчно сериозно и да осигурим ангажирана подкрепа на целия Европейски съюз за нашите позиции. Такава препоръка си позволявам да отправя към господин министъра. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Сидеров, късата памет – Вашата, или пък защото е удобно да проявите къса памет, не ме изненадва, както и манипулативният подход, който винаги прилагате – повтаряте го и сега. Затова не смятам да му обръщам внимание. Жалкото е, че в този важен момент, при обсъждането на такъв важен исторически документ, Вие, за съжаление, поставяте целия български парламент като институция в крайно жалко и неудобно положение. Аз искрено се надявам, че всички колеги ще се разграничат от този подход.

В комисията участва заместник-министър Люцканов, който пое ангажимент и съответно потвърди, че приема тези предложения и че това е тема, която ще бъде във фокуса на вниманието на Външно министерство. Абсолютно. Така, че аз не коментирах този въпрос именно поради факта, че беше засвидетелствана такава отговорна позиция от Външно министерство – от господин Люцканов, и смятам, че именно това е цивилизованият подход. Господин Пирински, позволявам си да припомня, след като връщаме лентата назад, че Вие бяхте първият външен министър, който именно подаде ръка на страните от Западните Балкани, и то преди 15 години в един много тежък период за региона ни. Благодаря ви.

първо, искам да не се съглася с нещо, което каза госпожа Плугчиева току-що, и това е, че българският парламент изпада в неудобно положение. Напротив, именно наличието на различни мнения, различни гледни точки

и това, което в най-добра степен ще защити интересите не само на българското малцинство в Република Сърбия и в другите ни съседи – на всички национални малцинства, на всеки един човек! човек! Аз искам, когато нашите съседи бъдат част от Европейския съюз, не само българите в Сърбия да могат гордо да станат и да кажат: „Аз съм българин” – искам това да може да го каже всеки човек на Балканите, без значение към каква етническа група е или каква национална принадлежност има. За да можем да постигнем това, ние трябва да имаме процес, по който вървим в момента. Споразумението за стабилизиране и асоцииране на Сърбия ни дава първата крачка, първата крачка, с която да тръгнем по този мост, който ще ни отведе към момента, в който Сърбия ще може да бъде кандидат за членство в Европейския съюз. По какъв друг начин, ако не със сътрудничество, ако не с диалог и ако не с европейска перспектива, ще се намери решение на тези въпроси? Да не би когато в някоя страна има диктатура, тази диктатура да осигурява повече права на нейните граждани? Не! Правата се осигуряват от законите, от спазването им, от конституцията на всяка една страна.

е, че България ще отстоява своите интереси, интересите на нашите сънародници, интересите на нашата страна в рамките на преговорите с всички страни в Европейския съюз, които искат да бъдат част от Европейския съюз, но ще го прави като страна – членка на Европейския съюз, не като страна кандидатка и не като външен фактор. Да го правиш като страна – членка на Европейския съюз, означава да знаеш механизмите, които съществуват, за да се защитят правата на нашите сънародници. Постепенно с процеса на присъединяване, с началото на преговорите на всяка една страна за членство в Европейския съюз, тези инструменти се разширяват, както те днес са повече, отколкото бяха, когато в нашата съседна страна вилнееше диктатурата на Милошевич. Те ще бъдат още повече, когато страната получи статут на кандидат – членка на Европейския съюз. И неизменно в позицията на българското правителство ще бъде темата за правата на човека правата на човека, които ние в нашата собствена страна трябва да спазваме и които трябва да настояваме нашите съседи също да спазват и не само нашите съседи, а и тези, които са по-отдалечени от нас. Искам да обърна внимание на Народното събрание и да помоля народните представители да бъдат много внимателни, защото когато издигнеш високо летвата на спазването на правата на човека това означава, че ти трябва да си първият пример за това как то се прави. Не може да очакваш, че ще искаш от другите нещо, което не си готов сам да направиш. Аз мисля, че в нашата страна нашето законодателство, нашата Конституция, гарантира в много голяма степен правата на всеки български гражданин. Това Това ниво на защита, което българските граждани в България имат е това, за което трябва да настояваме пред нашите съседни страни и за това - да може всеки да реализира своята културна идентичност, покаже своята национална традиция, да отстоява своите празници, да отстоява своите ценности, но да ги отстоява в един европейски контекст, в който толерантно се отнасяме един към друг и в който работим заедно, за да постигнем това, което в крайна сметка е най-големият ни стратегически интерес – нашите съседи от Западните Балкани да бъдат част от европейското семейство. Единствено тогава ще се преборим и с регионалната престъпност, с регионалната мафия, с пречките, които съществуват пред транспорта, пред инфраструктурата, пред движението на хората и така нататък. За да направим това, не означава да се откажем от това, че сме българи или от това, че има наши сънародници, които живеят в съседните страни, които трябва да имат собствено си право на идентичност по същия начин, по който ние го имаме. Затова аз не виждам противоречие в позициите, които бяха изказани. Напротив – мисля, че всички работим и вървим в една посока, разбира се, всеки със собствената си гледна точка, но нека днес с акта на ратификация да дадем възможност на тези инструменти да бъдат реализирани и да бъда реализирани в интерес

Коалиция за България ще подкрепи категорично днешната ратификация. Аз на свой ред искам да изкажа удовлетворение от скоростта, с която правителството внесе за ратификация този закон. Ратификацията на споразумението отваря нови хоризонти пред България и ние трябва да сме наясно, че има интереси, както в българския бизнес, така в научните среди, така в културните среди, по-бързо да се реализира ратификацията. България има особен интерес от отварянето на пътя на Сърбия към Европейския съюз, специален интерес, ако щете - по-голям интерес от Белгия, от Холандия, от други страни, които отстоят географски на много километри от България. Аз мисля, че в този момент Народното събрание трябва да демонстрира единна воля и с още един призив към колегите от „Атака” – въздържанието, нератифицирането на този документ прави по-малко механизмите, с които България може да подпомага защитата на правата на българите, живеещи в Сърбия. И аз не знам защо трябва да демонстрираме един национализъм за вътрешна консумация, след като внимателния прочит на акта, който днес е на нашето внимание показва само едно именно сключвайки споразумението за стабилизиране и асоцииране, България получава много повече механизми за защита на правата на нашите сънародници отвъд граница. Не искам да коментирам темите с Ньойския договор, защото България е в Европейския съюз и освен историческо значение, това не би трябвало да има актуално политическо значение. Освен евтин национализъм за вътрешна консумация - да чертаеш карти с територии от съседни страни, то не носи нищо повече за отношенията на Балканите, за отношенията между България и нейните съседи, както на запад, така и на север, така и на юг. Уважаеми дами и господа, аз мисля, че колкото повече народни представители подкрепят този акт, толкова повече народни представители ясно ще се присъединят към оценките, които и прокурора от Хага Брамер дава за напредъка, и онзи акт на Съвета на министрите от миналия месец, който отвори процеса за интегриране на Западните Балкани и специално Споразумението за стабилизирания и асоцииране на Сърбия. Ние не бива да отричаме, че Сърбия в последните години извървя своите стъпки, включително по такива чувствителни за нашите националисти въпроси. Беше приет нов Закон за малцинствата, беше избран нов Национален съвет. Разбира се, има още много какво да се направи. Ние също бихме отбелязали една претенция в процеса на приватизация на регионалните радио-телевизионни станции да се реши въпроса с възможността в тях да се излъчва на майчин език, само че, уважаеми дами и господа, коя е искрената позиция, когато по един начин третираш въпроса за излъчванията на майчин език по радиото и телевизията и имаш претенции за друго отношение в друга, съседна страна? В крайна сметка Споразумението за стабилизиране и асоцииране прави още по-силно прилагане на Конвенцията за правата на човека. И това е универсалната европейска, универсалната общочовешка рамка за защита на правата, в това число и на българите, живеещи в съседна Сърбия. Уважаеми дами и господа, аз мисля, че всеки от нас в този момент при такъв тип актове трябва да се опита максимално да надрасне дребния политически момент или политическа изгода, която може да извлече за своята партия или за себе си лично, за персоналния си имидж, който създава в момента. България, Народното й събрание, институциите й трябва да се държат на висотата на институции, на политици на страна – членка на Европейския съюз, на страна – членка на Европейския съюз, която има още по-голямата отговорност, защото е тук, на Балканите; отговорност за отваряне, за отпушване на Солунския процес; отговорност за едни други Балкани Балкани, които могат да се отърсят от спомените на Ньойския договор и братоубийствените войни; Балкани, в които младите хора от ХХІ век имат друго усещане за съседа, друго усещане за комшията. Да, по-възрастните поколения трудно ще излязат от фобиите, наследени в исторически план, но ние, пак казвам, като Народно събрание, като институции на България, трябва да бъдем на висотата на времето. И аз още веднъж призовавам всички народни представители: нека не правим от днешната дискусия опит за създаване на вътрешнополитически евтин дивидент. Нека се опитаме да участваме отговорно в процеса на асоцииране и стабилизиране и на Сърбия, и на другите страни от Западните Балкани, защото само така България ще може да докаже: добавената си стойност за стабилността на региона и Европа;

уважаеми колеги! Нямах намерение да вземам думата, но стана прекалено. Покойният проф. Николай Генчев наричаше това, което правят там, отляво, политическо клепане. Дотук нашите опоненти казаха неща, които ние не сме изричали изобщо. Никога „Атака” не е искала да има например предаване на български език по Сръбската национална телевизия. От говоренето излиза, че е така. Никога не сме поставяли въпроса дали трябва да влезе Сърбия в Европейския съюз, или да не влиза. Оказа се, че ние сме едни примитиви, които нямаме хабер, и едни антиевропейци, които се стремят да скарат България с всички. Това са пълни глупости. Това, което каза нашият лидер, и това, което ние изповядваме, е просто защита на интересите и правата на българското малцинство в Сърбия. Историческият пример на Волен Сидеров, напомняйки за Ньойския договор, е само един аргумент, нищо повече. Никога, уважаеми дами и господа, не сме призовавали да се прекрояват граници. Това са измислици на нашите опоненти и аз не мога да разбера защо не спре това клепане срещу „Атака”, което е позорно. Тук сме наричани антисемити например. В нашите партийни документи няма един ред антисемитизъм. Тук сме наричани ксенофоби. Защо? Защото искаме примерно циганското малцинство да спазва своите задължения към държавата, да спазва законите. По принцип това е

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър! Уважаеми проф. Станилов, аз се радвам на едно такова изказване. Радвам се, защото очевидно и вашата позиция търпи промяна, и Вие с гласуването си ще докажете отношението към този акт, но Вие явно не сте ме разбрали. Аз нямам претенция за предавания на майчин език по националната телевизия, но казвам, че Сръбската страна при приватизацията на регионалните радиотелевизионни центрове трябва да следи внимателно възможността за осигуряване на това право, включително и на нашите малцинства. Мога да кажа още редица неща, свързани с образованието на майчин език, но, пак казвам, има приет нов закон, има избран нов съвет, има редица позитивни стъпки. Сърбия се движи в правилната посока и нека тези конкретни неща бъдат темата на онази правителствена позиция, която министърът и правителството, заедно с народните представители ще отстояват. А иначе по другия, по общия въпрос, като е така и щом твърдите всичко това, махнете най-сетне тази карта на времето от последната страница на вашия партиен вестник, в която има територии на наши съседи. Това имах предвид, ако не сте ме разбрали. Не може съвременна европейска България да публикува карти със съседни територии било то по повод на времето или на туристическите маршрути. Това е твърде евтин начин за трупане на популярност в България и той не се посреща добре в съвременна Европа. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Думата за изказване има народният представител Димитър Чукарски. Заповядайте, господин Чукарски. Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! си ясна сметка, че днешният дебат се развива в парламента на една балканска страна - страна, която е част от всички напрежения, исторически насложили се противопоставяния, ако щете, недоразумения,

първото десетилетие на ХХІ век вече отминава. В този период трябва да погледнем нещата по друг начин. Трябва да си дадем ясна сметка, че след падане на режима на Слободан Милошевич, като държава, влизаща в Европейския съюз, заедно с всички страни – членки на Европейския съюз и на НАТО, с притаен дъх следяхме и чакахме цивилизационния избор, който ще направи Сърбия. Притеснявахме се дали Сърбия ще заложи на принципите на свободата, на демокрацията, на правата на човека, или ще се подаде отново на уклон по някакви авторитарни режими. Всички ние, които живеем в България и на Балканите, имаме интерес от това, че Сърбия направи своя цивилизационен избор. Имаме интерес от това, че Сърбия пожела да седне на масата на преговори с Европейския съюз, където има ясно формулирани ценности, ясно формулирани категории за добро и зло, за права на човека, за това какво трябва да се случва в едно демократично общество. Смятам, че тогава, когато Сърбия е направила този свой избор и е седнала на нашата маса, тоест на масата на Европейския съюз, тя ще бъде готова да води преговори. Защото, уважаеми колеги, как биха могли да се водят преговори с една държава, която не идва да води преговорите с теб, а избира друг начин на поведение, друг начин на политика? Що се отнася до активността на Министерството на външните работи и на българското правителство през последните месеци, тя е наистина похвална. Тя е част от позицията на Европейския съюз и от това, че ние сме тук, на Балканите. Искам да кажа на тези, които в залата не споделят желанието за интегрирането на Сърбия или имат възражения по определени точки от него, че има едно нещо, което е много важно. Един месец, откакто Сърбия даде възможност нашите хора да пътуват в Сърбия с личните си карти, откакто Европейският съюз прие, че сръбските граждани мога да идват в България свободно, без визи. Искам да ви кажа като народен представител от Кюстендилския район, който граничи с Босилеград, че имаме много по-интензивен обмен на хора, на стоки, на идеи, на култура, ако щете. Има и нещо много важно – един ден, когато Сърбия стане член на Европейския съюз, това ще бъде втората славянска православна държава – член на този Европейски съюз. съюз. Нека да си дадем ясна сметка, и аз призовавам всички в тази зала: с гласуването си да подкрепим Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Опасявам се, че грешно се разбира моето изказване. Господин Чукарски, не става дума да спрем преговорите със Сърбия, да спрем пътя на Сърбия към Европейския

Друга реплика? Няма. Дуплика – господин Чукарски.

и получи статута си на страна, водеща преговори за приемане в Европейския съюз, тогава във всичките тези преговори ще трябва наистина да поставим това, което Вие казвате. Смятам, че нашето Външно министерство декларира готовността това да бъде направено.

10,05 ч. Ако желаем да приключим с точката днес, обръщам се към останалите колеги, които ще се изказват, да съобразяват времето на изказването си. Записали са се господин Асен Агов, господин Павел Шопов, господин Юнал Лютфи и Моника Панайотова.

Уважаема госпожо председател, аз смятам, че е голямо достойнство за българския парламент да води точно този дебат, колкото и да продължава той, защото става въпрос за съседна страна, страна, с която историята ни е отредила драматични събития. И съвсем редно е българските народни представители да изказват своето мнение по този въпрос. Аз съм приятно впечатлен, че се изказват толкова различни мнения по интеграцията на съседна нам Сърбия в Европейския съюз. Веднага искам да направя една уговорка. Днес, ратифицирайки Споразумението (впрочем това ще го направи Синята коалиция) за стабилизация и асоцииране, Сърбия застава пред прага на пътя си към Европейския съюз. Аз приемам всички аргументи на министъра на външните работи, че само интегрирането на Сърбия в европейския процес може да гарантира правата на нашите сънародници в Западните покрайнини, може да гарантира сигурност, която за жалост е отсъствала в дългата история на българо-сръбските отношения, сигурност, която впрочем е била много пъти повлияна отвън, или несигурността е била повлиявана отвън. Точно това трябва да избегнем днес, когато даваме зелена светлина за Сърбия. Ще поставя конкретен въпрос, който поставих и при обсъждането в комисията. Става въпрос за сигурността. Приемайки Европейския договор един ден, Сърбия трябва да приеме и общите правила за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Сърбия трябва да участва заедно с всички нас като съюзници в изграждането на една сигурна среда. Аз искам да поставя пред вас, господин министър, следния въпрос. На 70 км от българската граница,

В тази база, изградена с най-модерни средства, може да бъде разположен батальон с цялата му бронирана техника. Тази база се установи там против волята на местното население. Това създава допълнително напрежение. База „Юг” с нищо не допринася за сигурността на района в непосредствена близост до България. Напротив, засилва напрежението – веднъж между централното правителство в Белград и местните власти в Прешевската долина и в Бояновъц, и второ, намира се в непосредствена близост до Косово, където участваме заедно с Европейския съюз и със Северноатлантическия съюз в умиротворяването и изграждането на тази провинция. Впрочем въпросът за Косово не може да бъде отминаван тук, когато ратифицираме това споразумение. Сърбия заявява категорично, че никога няма да признае Косово. И това ще бъде постоянен дразнител. Ние приемаме ли в собствените си редици някой, който заявява, че винаги ще поддържа Косово като дразнител? Ето, за тази несигурност говоря аз. И тази несигурност не може да тлее край българската граница, на 70 км от българската граница, и тя да се подсилва с преднамерени действия на правителството в Белград, изграждайки тази база, похарчило впрочем 18 млн.евро за нейното изграждане. Доколкото разбрах от обясненията на представителя на Министерството на външните работи, когато дебатирахме в комисията

Прощавайте много, обаче това не може да бъде състоятелен аргумент. И ще се пазят заедно с кого зад гърба на България?! Ето, за тази несигурност трябва да говорим много ясно и откровено, когато Сърбия ще се готви да получи кандидатски статут. Сърбия не може да получи кандидатски статут с цялата тази несигурност в непосредствена близост до нас!

дали тези проблеми на несигурността по нашите граници ще намерят своето решение, но най-важното – ще намерят ли своето разбиране в Белград. Ако не го намерят, ние по-нататък няма да подкрепяме процеса на интегриране на Сърбия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Миков, заповядайте Благодаря, уважаема госпожо председател. Господин министър! Уважаеми господин Агов, ние трябва да се отнасяме с достатъчна чувствителност по

в сигурността и най-вече в единственото пространство на свобода и сигурност, и то принос, отчетен и в Брюксел! Нейното участие в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. Съжалявам, че го няма днес тук актуалният вътрешен министър, за да видите по темата „Борба с организираната престъпност, контрабандата, съвместното опазване на границите” колко голям е напредъкът през последните две години, колко много е направено от днешното сръбско правителство за борбата с престъпността, за трансграничната престъпност в този регион. Защото когато говорим за сигурност – да, въпросът с евроатлантическия процес е едно, но реалните резултати в борбата с трансграничната организирана престъпност не могат да не бъдат отчетени. По всички тези споразумения, които България има със Сърбия, ефикасното им действие и резултатите от тях, от тях, освен във Външното министерство можете да направите справка и във Вътрешното министерство, за да видите, че това е добавена стойност, добавена стойност и благодарение на България, разбира се, към по-голямата сигурност на региона, което се оценява от Брюксел. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Има ли втора реплика?

Госпожо председател, за първи път ще си позволя да дам съвет на политическа група в този парламент. БСП е добре да се откаже от стила на партийните събрания – да дава акъл на хората кой как да се държи, какво трябва да прави и какво не трябва да прави. Михаил Миков.) Един път завинаги искам да направя забележка. Престанете да поучавате хората, след като сте се провалили толкова пъти във властта. Второ, никой не отрича, господин Миков, полицейското сътрудничество, но това полицейско сътрудничество значително се омаловажава тогава, когато се изгражда база на несигурност в непосредствена близост до българската граница. База на несигурност! И аз казвам: добре, ще се борим с организираната престъпност, а в същото време как ще компенсираме другата несигурност? Ето тези аргументи трябва да бъдат сложени ясно на везните тогава, когато наистина се дава зелена светлина за присъединяването на Сърбия към Европейската общност. Да, господин Агов, това е проблем. Друг проблем, освен този, който вече поставихме, но има и много други проблеми, които в този дебат трябваше трезво, разумно и с чувство за отговорност да дебатираме.

Защото БСП-БКП е била такава партия – безотговорна и нихилистична, винаги в своето съществуване. Още от времената, нека си спомним това, когато Георги Димитров се скри след метежа, който вдигна в България, не къде да е, а в Сърбия. Това е стара връзка, стара нишка – коминтерновската, която свързва БСП със Сърбия. Защото от БСП-БКП нищо ново не са научили и нищо старо не са забравили. Защото, ако се върнем в историята, ще видим тези примери. И днес тази реакция на БСП беше наистина естествена. Тя е спонтанна, тя е на прима виста, защото в крайна сметка БКП-БСП си има тази своя ос на стари отношения. Затова БСП подкрепи Милошевич. Така ли беше? ВЕСЕЛИН И тук най-малко Пирински, господин Заеков – неслучайно казвам господин Заеков, беше човекът, който трябваше да стане и да направи тази обструкция на абсолютно премереното и дозирано изказване. Позиции, които се взеха от „Атака”. Защото нека си спомним, че господин Пирински е син на пак господин Георги Пирински, господин Заеков, един от идеолозите на македонизма 30-те и 40-те години, изпратен някога в Съединените щати да прави социалистическа революция

За това, че синовете вървят по пътя на бащите, което е естествено, логично. Затова днес Георги Пирински беше така емоционализиран и скокна така радикално и толкова против една позиция, която засяга по някакъв начин Сърбия. Това е причината за тази реакция. Все да си дойдем на думата за какво стана реч днес и вземем за пример една държава, която защитава своя интерес и която държава трябва да бъде пример за това, което и ние трябва да направим в настоящия момент. Това е Гърция, която заради нещо друго, а заради името Македония, виждате какъв проблем направи, как отстоява своя интерес и как получава дивидентите за това. Този пример не трябва да ни е чужд. Ние трябва да се учим от начина, по който се защитава един национален интерес от това. Така, че нека не изпадаме в едно тъпоумно умиление – Сърбия направила своя цивилизационен избор, хайде автоматически да я подкрепим. Това не може да бъде държавнически подход, това не може да бъде национален подход. Не България зае и окупира сръбски територии, обратното е в сила, обратното е налице. Затова при тези преговори, които предстоят, това, което предстои като процес – Сърбия да влезе в Европейския съюз, това е нашата позиция, това е нашата идея. Ние трябва да защитим своя интерес, ние трябва да поставим нашите условия така, както една суверенна и отговорна държава ги поставя. Ние не казваме, че сме против влизането на Сърбия в Европейския съюз, но това си има определена цена. Сърбия трябва да плати тази цена,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Искам да изкажа своето задоволство, че по тази изключително важна тема днес в българския парламент се състояха дебати, изразиха се гледни точки на почти всички политически сили. Наистина днес в българския парламент ние обсъждаме Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна. Не е безразлично за България и за българския народ, за нашата общност по какъв път ще поеме нашата съседка Сърбия. Далече в историческото минало остана Балканите да бъдат задния двор на Европа или барутния погреб. Европа със своето решение от Ница взе стратегическо решение – Балканите да станат неразделна интегрална част от Европа. Този процес стартира и се реализира в продължение на 10 години. България, именно в резултат на тази стратегическа политика на Европейския съюз, вече трета година е пълноправен член на Искам да кажа, че в България всички правителства от 2007 г. и преди това заявяваха, че приоритет на страната ни е България да стане член на Европейския съюз и на НАТО и да съдейства за евроатлантическата интеграция на нашите съседи. Днес ние обсъждаме Споразумението за асоцииране и стабилизиране на Сърбия. Това е началото, именно това е прагът пред пътя, който ще поеме Сърбия. Всички въпроси, които се поставиха по отношение на правата на българите, които живеят в Сърбия, включително и военната база, която Сърбия е изградила на своята южна граница, това са важни въпроси. Но аз искам да изкажа моето убеждение, че именно когато Сърбия сключи това споразумение, което ние днес ще ратифицираме, когато стане страна от това споразумение, тя е длъжна да спазва основните принципи на правата на човека, върховенството на закона, провеждане на регионална политика, която да води до стабилизиране и гарантиране на стабилността и мира в региона на Балканите. Аз мисля, че ние днес взимаме едно важно решение, за което ще дебатираме в близките седмици и месеци, може би и за Македония, и за Хърватска, и за всички останали страни. Това е наша стратегия, това е стратегията на Европейския съюз. Правата на малцинствата, колеги, вие знаете много добре, а нашата парламентарна група го знае най-добре, те са гарантирани, когато държавата, в случая Сърбия, е страна от отделни конвенции и от споразумения, където върховенството на малцинствата иманентен критерий, ценност, без която не може да бъде пренебрегната. Затова, когато един ден – не знам кога, може би в близкото бъдеще, Сърбия реално стартира преговорите си за членство в Европейския Копенхагенски критерии, това са политически критерии, където на едно от първите места идва гаранцията на правата на човека и правата на малцинствата. Ние извървяхме този път, затова го знаем. Ето защо, колеги, Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи със задоволство споразумението и призовавам наистина да имаме консенсус в българския парламент, да дадем своя знак,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, има една мисъл, че полезното от историята е, че четем не в нея миналото, а четем в бъдещето и този факт го осъзнаха Франция и Германия и затова всъщност днес Европа е такава, каквато е сега. Колкото по-бързо осъзнаем този факт, че стабилността на Балканите осигурява стабилността на Европа, толкова по-ясен сигнал ще дадем на всички държави в Европейския съюз, че сме пълноправен член на тази общност и че наистина стимулираме нашите съседи да се реформират, да имат една европейска перспектива и да станат част от една общност на ценности, които наистина имат конкретно съдържание. Затова моят призив е: нека не забравяме, че днес искаме да ратифицираме споразумение за асоцииране и стабилизиране. Това е едва първата крачка в тази посока. Тепърва предстои придобиване на членство на Сърбия, на кандидатка – имам предвид за членство, след това процедури за присъединяване към Европейския съюз. Тоест това е част от един цялостен процес. Всичко, към което ви призоваваме днес, не означава в никакъв случай, че ние омаловажаваме правата на нашите малцинства в Сърбия, дори напротив, неслучайно беше създаден и поста на министър, отговарящ за българите в чужбина, който е в постоянен контакт с нашите сънародници извън страната. Днешното споразумение, което искаме да ратифицираме, е свързано с това да се задълбочи политическият диалог със Сърбия, затова да се създаде зона за свободна търговия, да се увеличи стокообменът специално между България и Сърбия, и разширяването, даването на възможност нашите производители съответно да лансират своите стоки на сръбския пазар, защото стокооборотът през 2009 г. намалява, това е един допълнителен шанс и за нашата страна, свързани с разпоредби, свързани със сътрудничеството в областта на правосъдието, свободата и сигурността. Така че моят призив към вас е: наистина, нека по-скоро по-скоро да махаме граници, да изграждаме транспортна и енергийна инфраструктура с нашите съседи, да бъдем стабилизиращия фактор в региона, да бъдем отговорен член на Европейския съюз. Нека не издигаме допълнителни бариери, а по-скоро да махаме границите. Благодаря.

Само по начина на водене, ако имате нещо спрямо мен – да. Но иначе нямате време и за процедура, господин Стоичков. (Шум и реплики в залата.) Съжалявам много, това е правилникът!

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз слушах много внимателно дебата и искам да благодаря на всички, които се изказаха, затова че никой не застана срещу това България да подкрепи Сърбия по нейния път към Европейския съюз. Това е консенсусът в българския парламент, това мисля е консенсусът в българското общество, това е консенсусът на националния ни интерес. Най-добрата гаранция за правата на всички граждани на нашите съседи и тези, които идват – от български произход, и всички граждани на нашите съседи, е в създаването на икономически и социални възможности, което идва само по линия на членството на страните в Европейския съюз, спазването на общото законодателство, върховенството на закона. По отношенията отношенията между Сърбия и Косово: това е една изключително чувствителна тема, но аз съм убеден, че нито ние, нито който и да е друг, трябва да поставя пътят към интеграцията на едната страна в Европейския съюз, в отношение и в зависимост от другата. За България е най-важно в най-скоро време да започне пряк диалог между Белград и Прищина по такъв начин, че да могат да се регулират проблемите, които съществуват в реалните отношения между хората, включително и телекомуникация, достъп до вода, електричество и т.н. Това е първата стъпка, оттам нататък има дълъг път за извървяване. Накрая, госпожо председател, още веднъж искам да благодаря на народните представители

пътя на нашите съседи към Европейския съюз. Ние нямаме различни мнения относно това дали една страна трябва да бъде, или не, член на Европейския съюз. Останалото е доказателство за наличието на демократичен дебат и от него ще излезе истинското формулиране на нашите позиции в рамките на преговорите със съседите ни. Благодаря. Благодаря Ви. Поставям на гласуване Закон за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна. Вносител – Министерският съвет. Гласували

Процедура, госпожа Панайотова, заповядайте. Уважаема госпожо председател! Правя на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание процедурно предложение да бъде гласуван на второ четене Законопроектът за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване на второ четене на предложения законопроект.

Гласували 131 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 11. Предложението е прието. Госпожо Панайотова, моля да докладвате за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна. Член единствен. Ратифицира Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, подписано в Люксембург на 29 април 2008 г.” Благодаря. Подлагам на гласуване. Режим на гласуване. Заповядайте.

прегласуване на второ четене на Споразумението.

за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна Член единствен.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Представям на вниманието ви проект за Решение за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. „Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност РЕШИ: 1. Избира Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова за заместник-председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. 2. Избира Красимир Димитров Тодоров и Николай Иванов Желев за членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. 3. Решението влиза в сила от деня на приемането му.” Благодаря, господин Нунев. Изказвания? Няма.